Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima, hitni postupak, prvo i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 Da. Gospodin Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Dakle, ovaj Hrvatski sabor je za vrijeme ovog zasjedanja 2007. i 2009. godine

se određena pravila i propisi EU počinju primjenjivati i u RH. Tako se ovim izmjenama i dopunama zakona uvodi dobra klinička praksa kod kliničkih ispitivanja, uvodi obveze dostave podataka u bazu Europske agencije za lijekove, ali isto tako se i po prvi puta unosi sukladno borbi protiv korupcije i isključenje sukoba interesa u radu same agencije i definiranje sukoba interesa. Posebno se tu treba naglasiti dvije točke. Jedna točka je tzv. data exclusivity, za one kojima je to manje poznato data exclusivity znači da određena farmaceutska kompanija koja svoj novi izvorni lijek stavlja na tržište ima pravo određeni broj godina taj lijek držati na tržištu bez da se tom lijeku radi dakle generička konkurencija, odnosno istovjetan lijek koji nije originalni. Taj period je Hrvatska imala usklađeno sa direktivom i važio je 5 godina. 2005. godine izmjenom direktive ono je povećano na 8 godina s time da ukoliko se unutar tih 8 godina podnese zahtjev za registraciju dodatne indikacije kada se taj lijek koristi onda ima pravo na još dodanih 2 godine. Republika Hrvatska je tražila prelazno razdoblje za taj dio međutim, s obzirom da je prijelazno razdoblje postalo od dana donošenja direktive 2005. godine do 2009. godine za sve zemlje članice Europske unije tako se isto odnosi na Hrvatsku i smatra da s obzirom da je usklađenost bila takva da Hrvatska danom pristupanja isto tako mora i na to smo bili spremni mora prihvatiti ovu odredbu. s druge strane Hrvatska je upozorila da u dijelu registracije ne kliničkih i kliničkih ispitivanja kada je lijek već jedanput u upotrebi da Hrvatska treba koristiti stečeno pravo da se dokumentacije iz toga, a ta neklinička i klinička ispitivanja su moramo reći ovdje od izrazito visokih troškova i za farmaceutsku industriju kako ne bi u jednom trenutku nastupili problemi oko ispoštivanja obveze tog prijavljivanja odnosno provođenja nekliničkih i kliničkih ispitivanja tu je Republika Hrvatska dobila odgodu primjene na rok od pet godina tako da će postupci koji su započeli prije tri godine oko sređivanja te dokumentacije za lijekove koji su na Hrvatskom tržištu duže od 10 godina, da će za sve te lijekove se uskladiti u periodu kada je dobivena odgoda. Ukoliko ima kakvih dodatnih pitanja, zahvaljujem lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora? DA. U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik Odbora gospodin Andrija Hebrang, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb raspravljao je o ovom Zakonu na svojoj 62. sjednici kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je nositelj prijedlog, a o tom obrazloženju predstavnik predlagatelja je pojasnio kako su izmjene i dopune nužne radi usklađivanja domaće pravne regulative sa zakonodavstvom Europske unije. Važeći zakon preuzima tako odredbe direktive 2001/83 Europske zajednice, Europskog parlamenta i Vijeća od 2001. godine, a to je bila odredba o lijekovima za ljudsku uporabu kojom se propisuje kako zaposlenici Agencije za lijekove i medicinske proizvode i stručnjaci koji ocjenjuju dokumentaciju o lijeku trebaju postupati nepristrano te ne smiju biti u sukobu interesa. U cilju sprečavanja mogućeg sukoba interesa te osobe su dužne jednom godišnje dati izjavu o nepristranosti, odnosno o nepostojanju sukoba interesa i to Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koji imenuje ministar nadležan za zdravstvo. Također se uređuje za postupak za davanje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet, od dana pristupanja Europskoj uniji neće biti potrebno priložiti rezultate nekliničkih i kliničkih ispitivanja ukoliko podnositelj zahtjeva može dokazati da je gotov lijek istovrsan referentnom lijeku kojem je dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od država članica Europske unije prije više od 8 godina. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona također je potrebno odredbe važećeg zakona uskladiti sa Direktivom 2001/20. Europskog parlamenta i vijeća iz 2001. godine o usklađivanju zakonodavstva i drugih propisa država članica koje se odnose na primjenu dobre prakse pri provođenju kliničkih ispitivanja lijekova za ljudsku uporabu. S tom direktivom uvodi se dostave određenih podataka o kliničkom ispitivanju u europsku bazu podataka koja se vodi pri Europskoj agenciji za lijekove. Ministarstvo nadležno za zdravstvo obvezno je osim navedenih podataka na obrazloženi upit bilo koje članice europske unije Europske agencije za lijekove ili Europske komisije dostaviti i druge podatke o kliničkom ispitivanju. Nakon rasprave članovi Odbora su odlučili jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru da usvoji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima, hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava gospodin Stjepan MIlinković. Izvolite.

Dakle, lijek je svaka tvar ili mješavina tvari namijenjena liječenju ili sprečavanju bolesti kod ljudi te svaka tvar ili mješavina tvari koja se može primijeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim djelovanjem ili postavljanjem medicinske dijagnoze. može biti ljudskog porijekla, ljudska krv i proizvod iz ljudske krvi, to ćemo imati isto raspravu nadalje, životinjskog porijekla, mikroorganizmi, životinje, dijelovi organa, izlučevine životinja, toksini, ekstrakti, proizvodi iz krvi, biljno porijekla, na primjer mikroorganizmi, biljke, dijelovi biljaka, izlučevine biljaka, ekstrakti biljnih tvari, kemijski element, prirodna kemijska tvar, kemijski proizvod dobiven kemijskom reakcijom. Dakle, ovo sve govori koliko je ovo široko važno i prevažno područje i koliki je značaj lijekova, da ne govorim o onome financijskom momentu ako kažem da se za lijekovi preko 3 milijarde koristi iz iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nadalje, zasigurno svi ti lijekovi mogu imati štetnosti i to je isto tako važno ovdje podvući zato onaj glavni momenat sigurnosti i kvalitete stoji stalno ali naravno i zakonskog okvira koji je potreban da uredi ovo čitavo područje. U tom smislu je dakle donesen Zakon 2007. godine koji je noveliran 2009. i njime je utvrđen postupak ispitivanja, stavljanje u promet lijekova itd. Isti zakon je ugradio na neki način direktive ove iz 2001. o lijekovima za humanu upotrebu, nadalje, iz 2004. za tradicionalne biljne lijekove. kako mi usklađujemo i nadalje svoje zakonodvstvo sa zakonodavstvom Europske unije u tom smislu idu ove izmjene i dopune i ona prva koja je spomenuta koja se često spominje u Europskoj praksi, dobra klinička praksa, dobra klinička praksa, to je u provođenju kliničkih ispitivanja lijekova za ljudsku upotrebu. Isto tako se uvodi obveza dostave određenih podataka u kliničkim ispitivanjima u europsku bazu podataka koje se vodi pri Europskoj agenciji za lijekove i tu obvezu ima Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Posebno sigurno je i puno puta ponovljeno momenat sukoba interesa i u tom cilju preuzimanja odredbe članka 126.b Direktive iz 2001. zakonskim prijedlogom se propisuje da zaposlenici Agencije za lijekove medicinske proizvoda stručnjaci koji u postupku davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka i promet … dokumentaciju … obvezni postupati nepristrano te ne smiju biti u sukobu interesa, to je govorio predsjednik Odbora da moraju dati jedanput godišnje izjavu u tom smislu i bilo je glede tog sukoba interesa dosta razmišljanja dakle glede liječnika ili stručnjaka koji rade predavanja i izraženo je jedno mišljenje da to treba svakako kvalitetno regulirati. Posebno je dakle mjesto u tome kao treća stvar je stavljanje u promet lijekova i u tom dijelu sukladno odredbi članka 15. Zakonskog prijedlog podnositelj zahtjeva za davanje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet trebati priložiti rezultate nekliničkih ispitivanja, te rezultate kliničkih ispitivanja ako može dokazati da je gotov lijek istovrstan referentnom lijeku dano odobrenje za stavljanje u promet u RH ili od nekoj ili od nekoj od država EU prije više od 8 godina. To je ono o čemu je govorio državni tajnik i glede onog exclusivity i u tom dijelu prošireno, dakle bilo je prije 5 godina, a sada je prošireno na 8 godina a plus još one dvije godine. Mislim da je u ovom dijelu da će osim ovog usklađivanja dakle ovaj zakon će zasigurno još dodatno unaprijediti ovo prevažno područje i iz tog razloga će ga Klub zastupnika HDZ-a podržati. Hvala lijepa.

Ovo je također još jedan u nizu ovih da tako kažemo zdravstvenih zakona, zakona koji reguliraju zdravstvenu djelatnost i koji se tiču izravno unaprijed i moja potpora ovom prijedlogu zakona jer kao i u prethodnom o kojem sam ovdje govorio radi se zapravo o zakonu koji na određen na čin doprinosi boljoj kvaliteti zdravstvene zaštite, veće sigurnosti i usklađivanju sa europskim standardima. Također jedan od prijedloga zakona koji može biti dobar primjer, ponavljam kao i prethodni, što su to standardi EU koji su dobri, koji su kvalitetni i što je to dobro što nam nosi članstvo u EU. Dakle, Dakle, i pored onih stvari koje su i opasnost možda i šteta za hrvatsko društvo dakako da postizanje određenih standarda u svim segmentima društva je cilj Hrvatske države i jedan od zakona koji na određeni način doprinosi tome je i ovaj. utvrđen je postupak ispitivanja, stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, klasifikacija, oglašavanja, informiranje itd. zakonom omogućava se daljnja prilagodba ponavljam domaće pravne regulative na način da se preuzimaju određene odredbe iz direktive Europskog parlamenta i Vijeća. Ja bih se sada osim onoga što smo ovdje čuli od kolega koji su prije govorili, jedan momenat više koncentrirao na na tzv. Nepristranost, odnosno na otklanjanje sukoba interesa u postupku stavljanja lijeka u promet odnosno u prodaju. U tom kontekstu, cilju u preuzimanju odredbe članka 126.b Direktive 2001 zakonskim se prijedlogom propisuje da su zaposlenici Agencije za lijekove i medicinske proizvode i stručnjaci koji u postupku davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet ocjenjuju dokumentaciju o lijeku obveznim nastupiti nepristrano i ne smiju biti u sukobu interesa. Sukladno ovom zakonskom prijedlogu smatra da su navedene osobe u sukobu interesa kada privatni interes osobe utječe na njenu nepristranost u obavljanju poslova u postupku odobrenja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet jer se osnovano može smatrati da privatni interes osobe utječe na njenu nepristranost. Dakle, izjava o nepristranosti koje se daje Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa u ovom kontekstu je od izuzetne važnosti jer znamo koliko se novca vrti općenito u proizvodnju u prometu u trgovini lijekovima i u svakom slučaju jedna izričita ovakva odredba odnosno jedna dopuna našeg zakonodavstva sa ovom vrstom odredbe je dobrodošla i izravni je doprinos ne samo kvaliteti zdravstvene zaštite nego prije svega sigurnosti pacijenata. Uskoro nam dolazi praktički evo iza ovog prijedlog zakona, Zakon o kvaliteti i tada ću govoriti o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, tada ću govoriti upravo o tome što znači nepoštivanje pravila prema i postupanja kada je u pitanju lijekovi, davanje lijekova i kvalitet lijekova i koje sve posljedice proizlaze iz toga. Stoga dakle priklanjam se kolegama iz HDZ-a koji su prije mene govorili i dajem svoj glas i za ovaj prijedlog zakona koji će biti siguran doprinos kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti i većoj sigurnosti naših pacijenata. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kada se steknu uvjeti.